Уважаеми народни представители, продължаваме с разглеждането по Доклада на второ четене на Законопроекта за пазарите на финансовите инструменти.

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя наименованието на подразделението. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 7 и 8, които стават параграфи 6 и 7. Комисията Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 8: „§ 8. (1) Лицата, които до датата на влизането в сила на този закон организират ОСТ, подават заявление за получаване на лиценз, съответно разрешение по реда на този закон в срок до три месеца от влизането му в сила. (2) Лицата по ал. 1 нямат право да осъществяват дейност като OCT до получаването на лиценз за извършване на дейност по чл. 6, ал. 9. (3) Инвестиционните посредници и банките – инвестиционни посредници, които до влизането в сила на този закон извършват алгоритмична търговия, привеждат дейността си в съответствие

Не виждам. Преминаваме към гласуване на наименованието „Преходни и заключителни разпоредби“,

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 12, който става § 10: „§10. Заварените до влизането в сила на този закон производства по чл. 26 – 26д от отменения Закон за пазарите на финансови инструменти се довършват по досегашния ред.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 11: „§ 11. Комисията за финансов надзор приема наредбите по прилагането на този закон в тримесечен срок от влизането му в сила.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 14, който става § 12: „§ 12. Приетите подзаконови нормативни актове по прилагането на отменения Закон за пазарите на финансови инструменти запазват действието си, доколкото не противоречат на този закон и на правото на Европейския съюз.“

се правят следните изменения и допълнения: „1. В чл. 122е, ал. 2 се създава т. 8: „8. Дружеството е извършило или е допуснало извършването на груби или системни нарушения на Регламент (ЕС) 2015/2365 на 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността

ал. 6 думите „периодично му предоставя“ се заменят с „периодично й предоставя“. 6. В чл. 229г, ал. 4 думите „заместник-председателят на комисията, съответно“ се заличават.

бб) точки 18 и 19 се отменят. б) в ал. 2 т. 20 се отменя; в) в ал. 4 се създава изречение второ: „Мерките по ал. 1, т. 1 могат да се прилагат и относно лица, които осъществяват дейност без лицензия или разрешение, които се изискват по този кодекс.“ 8. Създава се чл. 344а: „Принудителни административни мерки при нарушения, свързани с основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно Чл. 344а. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушения на чл. 5, параграф 1, чл. 6 и 7, чл. 8, параграфи 1-3, чл. 9, чл. 10, параграф 1, чл. 13, параграфи 1, 3 и 4, чл. 14 и 19 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (OB, L 352/1 от 9 1286/2014”, и на актовете по прилагането му, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях комисията може да прилага следните принудителни

от Регламент (ЕС) № 1286/2014, и да изисква издаване на нова версия на основния информационен документ; 4. да дава задължителни предписания за предприемане на други конкретни мерки в определен от нея срок. срок. (2) Мерките по ал. 1 се прилагат спрямо осигурителните дружества за безработица и/или професионална квалификация, техните служители, лица, които изпълняват ръководни функции в дружествата, и лицата, упълномощени да сключват осигурителни договори. (3) Когато комисията е приложила мерките по ал. 1 или заместник-председателят на комисията е наложил административно наказание по чл. 351а, комисията, съответно заместник-председателят на комисията, може да изиска от лицето по ал. 2 да изпрати съобщение до засегнатото осигурено лице или осигурител, като му предостави информация относно приложената принудителна административна мярка или наложеното административно наказание и го уведоми къде може да подаде жалба или иск за обезщетение. (4) Комисията Комисията може да публикува предупреждение, в което се посочва лицето, отговорно за нарушението на Регламент (ЕС) № 1286/2014 или на акт по прилагането му. При определяне вида на принудителната мярка комисията взема предвид обстоятелствата по чл. 25 от Регламент (ЕС) № 1286/2014. (6) При прилагането на принудителни административни мерки по ал. 1 не се прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс относно обясненията и възраженията на заинтересованите лица.” 8. В чл. 345: а) в ал. 1 думите „чл. 346а, ал. 1“ се заличават; б)

– чл. 351в: „Отговорност за нарушения на Регламент (ЕС) № 1286/2014 и на актовете по прилагането му. Чл. 351а. (1) Лице, което изпълнява ръководни функции в осигурително дружество за безработица и/или професионална квалификация, служител на дружеството и лице, упълномощено да сключва осигурителни договори, което извърши или допусне извършването на нарушение на:

се наказва с глоба в размер от 2500 до 1 400 000 лв.; 2. на Регламент (ЕС) № 1286/2014, извън случаите по т. 1, или на акт по неговото прилагане,

1, т. 1 – от 5000 до 2 800 000 лв.; 2. за нарушения по ал. 1, т. 2 – от 3000 до 1 400 000 лв. (3) За нарушения по ал. 1 – на осигурително дружество за безработица и/или професионална квалификация, се налага имуществена санкция

000 лв. (4) При определяне на административното наказание заместник-председателят на комисията взема предвид обстоятелствата по чл. 25 от Регламент (ЕС) № 1286/2014. (5) Доходите, придобити от неправомерно извършваната дейност, се отнемат в полза на държавата в степента, в която не могат да бъдат възстановени на увредените лица. Отговорност за нарушения на Регламент (ЕС) № 648/2012

351б. (1) Лице, което изпълнява ръководна длъжност в пенсионноосигурително дружество, или служител на дружеството, което извърши или допусне извършването на нарушение на Дял втори от Регламент (ЕС) 648/2012, се наказва с глоба от 5000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 40 000 лв. (2) Пенсионноосигурителното дружество, което извърши нарушение на дял втори от Регламент (ЕС) 648/2012, се наказва с имуществена санкция от 10 000 до 40 000 лв., а при повторно нарушение – от 20 000 до 80 000 лв. Отговорност за нарушения на Регламент (ЕС) № 2015/2365 Чл. 351в. (1) Лице, което изпълнява ръководна длъжност в пенсионноосигурително дружество, което извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 4 или 15 от Регламент (ЕС) № 2015/2365, се наказва с глоба от 5000 до 5 000 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 10 000 000 лв. (2) Пенсионноосигурително дружество, което извърши нарушение на чл. 4 от Регламент (ЕС) № 2015/2365, се наказва с имуществена санкция от 10 000 до 40 000 лв., а при повторно нарушение – от 20 000 до 10 000 000 лв. (3) Пенсионноосигурително дружество, което извърши нарушение на чл. 15 от Регламент (ЕС) № 2015/2365, се наказва с имуществена санкция от 20 000 до 80 000 лв., а при повторно нарушение – от 40 000 до 30 000 000

1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции и на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС)

Благодаря Ви, госпожо Ангелова. Има ли изказвания по предложения за текст на § 15, който става § 13?

застрахователят или презастрахователят е извършил или е допуснал извършването на груби или системни нарушения на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа

1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане 9 декември 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1286/2014“, да издаде временна или постоянна забрана за търгуване на пакет с инвестиционен продукт на дребно и основаващ се на застраховане инвестиционен продукт“; бб) създават се т. 12 и 13: „12. да забрани предоставянето на основен информационен документ, който не съответства на изискванията на чл. 6, 7, 8 или 10 от Регламент (ЕС) № 1286/2014, и да изисква издаване на нова версия на основния информационен документ;

в ал. 7 думите „ал. 3, т. 1 и 8“ се заменят с „ал. 3, т. 1, 6, 8, 12 и 13“, а накрая се поставя запетая и се добавя „а принудителните административни мерки по ал. 2, т. 1 могат да се прилагат спрямо лица, които осъществяват дейност без лиценз

Мерките по ал. 3, т. 6, предложение второ, т. 12 и 13 не се прилагат по отношение на акционери или член-кооператори, притежаващи пряко заедно със или чрез свързани лица 10 или повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застрахователя или презастрахователя. (12) Когато комисията е приложила мерките по ал. 3 или заместник-председателят е наложил административно наказание по чл. 646а, комисията, съответно заместник-председателят, може да изиска от лицето, на което е приложена принудителната административна мярка или на което е наложено административното наказание, да изпрати съобщение директно до засегнатото застраховано лице, като му предостави информация относно принудителната административна мярка, или наказанието и го уведоми къде може да подаде жалба, или иск за обезщетение.“

При определянето на административното наказание заместник-председателят взема предвид обстоятелствата по чл. 25 от Регламент (ЕС) № 1286/2014. Отговорност за нарушения на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент

презастраховател или застрахователен посредник, или служител на застраховател, презастраховател или застрахователен посредник, което извърши или допусне извършването на нарушение на дял втори от Регламент (ЕС) № 648/2012, се наказва с глоба от 5000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 40 000 лв. (2) Застраховател, презастраховател или застрахователен посредник, който извърши нарушение на дял втори от Регламент (ЕС) № 648/2012, се наказва с имуществена санкция от 10 000 до 40 000 лв., а при повторно нарушение - от 20 000 до 80 000 лв. Отговорност за нарушения на Регламент (ЕС) № 2015/2365 Чл. 646в. (1) Лице, което изпълнява ръководна длъжност в застраховател или презастраховател, което извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 4 или 15 от Регламент

Застраховател или презастраховател, който извърши нарушение на чл. 15 от Регламент (ЕС) № 2015/2365, се наказва с имуществена санкция от 20 000 до 80 000 лв., а при повторно нарушение – от 40 000 до 30 000 000

1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 15: „§ 15. В Кодекса на труда чл. 187 ал. 2 се изменя така: „(2) Подаването на жалба, сигнал или съобщение до Комисията за финансов надзор за нарушение на Закона за прилагане на мерките срещу пазарни злоупотреби с финансови инструменти, на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, на Закона за пазарите на финансови инструменти, на Кодекса за застраховането, на Кодекса за социалното осигуряване, на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО

По § 25 има предложение на народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 23: „§ 23.

в т. 7 накрая се добавя „в предвидените в този закон случаи”; б) създава се нова т. 15: „15. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент

създават се т. 16 – 18: „16. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г.

създавани, продавани и препоръчвани от поднадзорни на комисията лица; относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви

които са предоставени в изрична компетентност на Българската народна банка, а също така е и орган, отговорен за координиране на сътрудничеството и обмена на информация съгласно чл. 40, ал. 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011; 18. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа

по чл. 5, параграф 1, чл. 11, параграф 11, чл. 12, параграф 2, чл. 14-20, чл. 21, параграф 4 и чл. 22, параграф 1, първи подпараграф

32. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията по чл. 17 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 и прилага принудителните административни мерки, предвидени в Регламент (ЕС) № 1286/2014; 33. по предложение на ресорния заместник-председател издава, отказва да издаде, отнема, признава, заличава и спира действието на предвидените в Регламент (ЕС) 2016/1011 лицензи, одобрения и регистрации;”.

упражнява правомощия на компетентен орган по чл. 4, параграф 2, чл. 10, параграф 1 и параграф 5, чл. 11, параграфи 6 – 10, чл. 21, параграфи 1 – 3 и параграф 5, чл. 22, параграф 1, първи подпараграф (в частта за надзор на централен контрагент), чл. 35, чл. 38, параграф 3 от Регламент 648/2012: а) за финансовите контрагенти по чл. 2, параграф 8 от Регламент 648/2012, които са лица по чл. 1, ал. 2, т. 1; б) за нефинансовите контрагенти по чл.

упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 4, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 относно пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, създавани, разпространявани или препоръчвани от инвестиционни посредници, банки – инвестиционни посредници, управляващи дружества, инвестиционни дружества, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията;” 5.

упражнява правомощия на компетентен орган по чл. 4, параграф 2, чл. 10, параграф 1 и параграф 5, чл. 11, параграфи 6 – 10 от Регламент 648/2012 за финансовите и нефинансовите контрагенти

упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 4, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 относно пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, създавани, създавани, разпространявани или препоръчвани от застрахователи и застрахователни посредници, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията;” в) в т. 18 думите „и на нормативните актове по неговото прилагане“ се заменят с

в т. 19 думите „и на нормативните актове по неговото прилагане“ се заменят с „на Регламент 648/2012, на Регламент (ЕС) № 1286/2014,

създават се нови т. 7 – 9: „7. упражнява правомощия на компетентен орган по чл. 4, параграф 2, чл. 10, параграф 1 и параграф 5, чл. 11, параграфи 6 – 10 от Регламент 648/2012 за финансовите и нефинансовите контрагенти

и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, създавани, разпространявани или препоръчвани от осигурителни дружества за безработица и/или професионална квалификация, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията;“

създава се нова т. 14: „14. издава наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции за нарушения на Регламент 648/2012, на Регламент

9: „(6) Подаването на жалба или сигнал по ал. 3 не може да е основание за търсене на отговорност по отношение на лицето, подало жалбата или сигнала, за разкриване на поверителна или друга защитена поверителна или друга защитена от закон или договор информация. (7) Подаването на жалба или сигнал не може да е основание за неблагоприятно или несправедливо третиране на служителите на съответното поднадзорно лице, когато са подали жалби или сигнали за нарушения в в поднадзорното лице. (8) Лицата, работещи по трудово правоотношение в поднадзорни на комисията лица, подали жалба или сигнал по ал. 3, имат право на защита срещу дисциплинарно уволнение по реда на чл. 187, ал. 2 от Кодекса на труда. труда. (9) Процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата по ал. 8, подали жалби или сигнали, се определят с наредба, приета от Министерския съвет.” 8. В чл.

създават се т. 17 – 20: „17. обвързани агенти; 18. доставчици на услуги за докладване на данни; 19. администраторите на бенчмаркове, лицензирани или регистрирани от комисията съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011; 20.

след думите „многостранна система за търговия“ се добавя „или организирана система за търговия“, а думите „тази дейност“ се заменят с „тези дейности“; ггг) на ред 6 и 7 от таблицата думите „чл. 5, ал. 2, т. 8“ се заменят с „чл. 15“;

12 от таблицата след думите „многостранна система за търговия“ се добавя „или организирана система за търговия“; жжж) на ред 16 от таблицата думите „за разрешение по чл. 53, ал. 2 ЗПФИ“ се заменят със

на ред 28 от таблицата думите „от банка или инвестиционен посредник, включени в списъка на депозитарите” да се заменят с „от депозитар – банка или инвестиционен посредник”; бб) в т. III думите „чл. 5“ се заменят с „чл. 6“; в) в раздел IV се създава т. XI: „XI. Размерът на таксата за осъществяване на общ финансов надзор на лице, което е отписано от съответния публичен регистър по чл. 30, се преизчислява пропорционално за времето през годината, в което лицето има качество на поднадзорно лице, като дните от годината се броят за 360. В случаите по изречение първо, когато е налице платена такса за осъществяване на общ финансов надзор, възстановяване на част от нея се извършва след направено искане за това от съответното лице до комисията.“ Благодаря Ви, госпожо Ангелова. Има ли изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване на § 18, който става § 16

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §19, който става § 17: „§ 17. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

Грубо или системно нарушава разпоредбите на този закон, на актовете по прилагането му и на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване,

чл. 56, ал. 1 думите „се представя в комисията“ се заменят с „в същия срок се представя в комисията“. 9. чл. 58: а) в ал. 1 след думата „предоставя“ се добавя „незабавно“; б) в ал. 2 накрая се добавя „и трябва да е налична до последващата актуализация“. 10. В чл. 64 ал. 1 думите „обявява в комисията и“ се заличават. 11. В чл. 86 ал. 3 се изменя така: „(3) За управляващото дружество, което предоставя услуги по ал. 2, се прилага § 4, ал. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.“ 12. чл. 90, ал. 2 се създава изречение трето: „Управляващото дружество е длъжно да спазва съответните изисквания на Регламент № 575/2013 при определяне размера на собствения си капитал.“ 13.

в ал. 1 в текста накрая се добавя „в случай че с професионалната си дейност те оказват съществено влияние върху рисковия профил на управляваните от управляващото дружество колективни инвестиционни схеми“; б)създава се нова ал. 2: „(2) Възнагражденията по ал. 1 не включват допълнителни плащания или облаги, които са част от обща недискреционна недискреционна политика, която се отнася за цялото управляващо дружество, и които не поощряват поемането на рискове.“; в)досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5; г)създава се нова ал. 6: „(6) Управляващото дружество може да не прилага изискванията по ал. 3, т. 11 – 13 за лицата по ал. 1, ако общият размер на годишното променливо възнаграждение на съответното лице не превишава 30 на сто от общото му постоянно възнаграждение и не превишава 30 000 лв.“; д)досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 7 и 8; е)създава се ал. 9: „(9) За целите на този член постоянни възнаграждения са всички плащания или други облаги, които са определени предварително и не зависят от постигнатия резултат. За целите на този член променливи възнаграждения са всички допълнителни плащания или други облаги, които се определят и изплащат в зависимост от постигнатия резултат или от други договорно определени условия.“; ж) досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 10 и 11.

5: „(5) Принудителните административни мерки по ал. 1, т. 1 и 3 могат да се прилагат и относно лица, които осъществяват дейност без лиценз или разрешение, които се изискват по този закон.“; в)досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 г)създава се ал. 8: „(8) Когато установи, че поднадзорни лица, техни служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции, са извършили или извършват дейност в нарушение на Регламент (ЕС) 2015/2365 или на актовете по неговото прилагане, комисията по предложение на заместник-председателя може да приложи мерките по чл. 22, параграф 4, букви „а“, „б“ и „г“ от Регламент (ЕС) № 2015/2365.“ 37. Създава се чл. 264а: „Чл. 264а. (1) Когато установи, че поднадзорни лица, техни служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции, са извършили или извършват дейност в нарушение на Регламент 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти или на актовете по неговото прилагане, комисията по предложение на заместник-председателя може да приложи мерките по чл. 24, параграф 2, букви „а“ – „г“ от Регламент (ЕС) № 1286/2014. (2) При определянето на вида на принудителната мярка по ал. 1 комисията взема предвид обстоятелствата по чл. 25 от Регламент № 1286/2014. (3) Когато комисията е приложила мерките по ал. 1 или заместник-председателят е наложил административно наказание по чл. 273б, комисията, съответно заместник-председателят, може да изиска от лицето, на което е приложена принудителната административна мярка или на което е наложено административното наказание, да изпрати съобщение до инвеститора, като му предостави информация относно принудителната административна мярка или наказанието и го уведоми къде може да подаде жалба или иск за обезщетение. (4) Членове 265 – 267 се прилагат съответно.“ 38.

„Чл. 273б. (1) Лице, което изпълнява ръководна длъжност в инвестиционно дружество, в управляващо дружество или в лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, което извърши или допусне извършване на нарушение на чл. 5, параграф 1, чл. 6, чл. 7,

лв. (2) Лице, което изпълнява ръководна длъжност в инвестиционно дружество, в управляващо дружество или в лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, което извърши или допусне извършване на нарушение на Регламент (ЕС)

лв. (3) Инвестиционно дружество, управляващо дружество или лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, което извърши или допусне извършване на нарушение на чл. 5, параграф 1, чл. 6, чл. 7, чл. 8, параграфи 1 – 3, чл. 9, чл. 10, параграф 1, чл. 13, параграфи 1, 3 и 4, чл. 14 и 19

41.В чл. 275: 1.Алинея 1 се изменя така: „(1) Комисията и заместник-председателят оповестяват на интернет страницата на комисията всяка приложена мярка и наложено наказание за нарушаване на разпоредбите на този закон и на актовете по прилагането му след уведомяването на лицето за тях. Информацията, която подлежи на оповестяване, включва най-малко данни за нарушението, нарушителя, приложената мярка или наложеното наказание, дали е обжалвано, инстанцията, пред която се обжалва, и резултата от обжалването.“ 2.Алинея 2 се отменя.

от 18 до 22.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 23: „§ 23. В Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (обн., ДВ, бр…) се правят следните изменения и допълнения: 1.В

пазарно проучване, които тези лица трябва да вземат предвид, ако им е разкрита вътрешна информация, за да спазят чл. 8 и 10 от Регламент (ЕС) № 596/2014, и за регистрите, които тези лица трябва да съхраняват във връзка с изпълнението на чл. 8 и 10 от Регламент (ЕС)

събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 25: „§ 25.

определя задължителното му съдържание“. 3. В чл. 54, в ал. 1, т. 6 думите „принудителна административна мярка по чл. 404 от Кодекса на труда“ се заличават.“ Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадат нови параграфи 26 параграфи 26 и 27: „§ 26. (1) При възлагането на обществени поръчки, сключването на рамкови споразумения и провеждането на конкурси за проекти, за които след влизането в сила на този закон е взето решение за откриване на процедура, публикувана е обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки или е изпратена покана по чл. 191 от Закона за обществените поръчки, отстраняването по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки за нарушения по чл. 61,

При възлагането на обществени поръчки, сключването на рамкови споразумения и провеждането на конкурси за проекти, за които до влизането в сила на този закон е взето решение за откриване на процедура, публикувана е обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки или е изпратена покана по чл. 191

не се прилага за нарушения, извършени до влизането му в сила, освен когато актът на възложителя за отстраняване е влязъл в сила. § 27. Възлагането на обществени поръчки, сключването на рамкови споразумения и провеждането на конкурси за проекти, за които до влизането в сила на този закон е взето решение за откриване на процедура, публикувана е обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки или е изпратена покана по чл. 191 от Закона за обществените поръчки, с изключение на случаите по § 26, се довършват по досегашния ред.“

предложение на народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29: „§ 29. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения: 1.

централните контрагенти и регистрите на транзакции, наричан по нататък „Регламент (ЕС) № 648/2012“, по отношение на финансовите контрагенти по чл. 2, т. 8 от Регламент (ЕС) № 648/2012, които са банки.“

Банка, лицензирана в държава членка, може да извършва дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 9 при условията на чл. 20, ал. 1 и чрез обвързан агент със седалище в Република България. (2) Банката може да започне да извършва дейност чрез обвързан агент след получаване на уведомление от БНБ или ако не получи такова уведомление – в срок до два месеца от получаването на уведомлението от компетентния орган на изпращащата държава. (3) Когато банката извършва дейност чрез клон и чрез обвързан агент със седалище на територията на Република България, обвързаният агент се счита за част от клона. При осъществяването на дейност само чрез обвързан агент със седалище в Република България спрямо него се прилагат изискванията на закона за клон.“

чрез обвързани агенти, чието седалище е в изпращащата държава, БНБ публикува данните, получени от компетентния орган на изпращащата държава за тези обвързани агенти. (3) Банката по ал. 1 може да предоставя дистанционен достъп до организирана от нея многостранна система за търговия или организирана система за търговия на членове

Банката уведомява писмено БНБ за намерението си да използва обвързан агент в друга държава членка. Уведомлението трябва да съдържа следната информация: 1. държавата членка, в която възнамерява да извършва дейност чрез обвързани агенти със седалище в тази държава; план за дейността, включващ описание на услугите и/или дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, които възнамерява да извършва; 3. данни за обвързаните агенти, когато е създаден клон, който ще извършва дейност чрез обвързани агенти; 4. когато банката ще извършва дейност чрез обвързани агенти в държава, в която няма открит клон, се представя описание на дейността, която обвързаните агенти ще извършват, и организационна структура, включително отговорностите на обвързаните агенти за докладване и мястото им в рамките на корпоративната структура на банката; 5. адреса за кореспонденция в приемащата държава; 6. лицата, на които е възложено управлението на обвързаните агенти. (11) Освен ако прецени, че планираната дейност на територията на друга държава членка не е съобразена с организационната структура или финансовото състояние на банката, БНБ в срок до три месеца от получаването на уведомлението и на цялата информация по ал. 10 изпраща на компетентните органи на приемащата държава получената информация и уведомява съответно банката заявител.

г) създават се ал. 14 и 15: „(14) Когато банката по ал. 2 възнамерява да извършва дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 9 чрез обвързани агенти, в уведомлението се посочват и данни за обвързаните агенти. В случаите, когато обвързаните агенти, чрез които банката ще извършва дейност са със седалище в Република България, в срок един месец от получаването на уведомлението БНБ изпраща на компетентните органи на приемащата държава данни за обвързаните агенти. Алинея 9 се прилага съответно. (15) Когато банката по ал. 12 възнамерява да предоставя дистанционен достъп до организирана от нея многостранна система за търговия или организирана система за търговия на членове или участници със седалище на територията на друга държава членка, тя уведомява предварително БНБ за държавата членка, която възнамерява да извършва тази дейност. Българската народна банка предоставя информацията по изречение първо на съответния компетентен орган на приемащата държава в срок от един месец

ал. 2 накрая се добавя „и на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките с финансиране на ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент

3.“. Точка 7 да добие следната редакция, а именно: „В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения: Създава се буква

„и на Регламент (ЕС) № 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките с финансиране на ценни книжа и при повторното използване

става дума за грешни препратки, които са установени в последния момент и сега ги оправяме. Благодаря. редакцията на § 29 по Доклада на Комисията и текста по Доклада с току-що направените редакционни, технически поправки от госпожа Стоянова. Гласували

параграфи 30, 31, 32, 33, 34. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 30, 31, 32, 33, 34. Комисията Комисията предлага § 35 да бъде отхвърлен, тъй като Законът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество е отменен със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става 35, и за § 37, който става § 36. Предложение на народния представител Менда Стоянова, Хасан Адемов и Светлана Найденова:

Вписването се извършва след представяне от отчуждителя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по чл. 15, ал. 4. Агенцията по вписванията незабавно уведомява за подадената декларация Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда".

декларираните факти по ред, определен от изпълнителния директор. При установено несъответствие между декларираните и установените факти Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда" изпраща резултатите от проверката на органите на прокуратурата. (4)Образецът на декларацията по ал. 2 се утвърждава от министъра на правосъдието и министъра на труда и социалната политика."; б) досегашната ал. 4 става ал. 5. 2. В чл. 129, ал. 2 накрая се добавя „след представяне от управителя на дружеството и от праводателя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по ал. 1" и се създава изречение второ: „Член 16, ал. 2 - 4 се прилагат съответно." 3. чл. 687, ал. 1 думите „до 6 месеца преди вписване на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност в търговския регистър" се заличават. 4. В чл. 789, ал. 1, т. 2 думите „възниквали до 6 месеца" се заменят с „възникнали". Предложение на народния представител Менда

като за заседание се изплаща не повече от три минимални заплати.“ Комисията подкрепя предложението и предлага да се създадат § 39 и § 40: „§ 39. В Закона за концесиите

В т. 8, буква „б" думите „Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти" се заменят с „Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти

Предложение на народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 41: „§ 41. (1) На работници и служители, които са били в трудово правоотношение с работодател по чл. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и правоотношението им е било прекратено в срок по дълъг от три месеца преди датата на вписване в търговския регистър на решението по чл. 6 от същия закон, се гарантират при условията и до размера на чл. 22 от същия Закон само вземанията, които са начислени, но

Уважаеми колеги, две минути искам да направя изказване по § 41. Параграф 41 по своята същност е преходна разпоредба, с която се цели да се уреди определен кръг заварени правоотношения, при изчерпателно посочени в нея условия. Действащата разпоредба на чл. 4 от Закона за гарантиране на вземанията на работници и служители при несъстоятелност на работодателя гарантира вземанията на всички работници и служители, които са или са били в трудово правоотношение с работодателя по чл. 2 от Закона, без да очертават други критерии, на които следва да отговаря работникът, за да възникне правото му на гарантирано вземане. В член 4, ал. 2 законодателят е регламентирал като условие за възникване на това право един критерий във връзка с работодателя, а именно той да е осъществявал дейност най-малко 12 месеца преди началната датата на неплатежоспособността, съответно свръхзадлъжнялостта, посочена в решението за откриване на производството по несъстоятелност. За упражняване на правото на работника и служителя на гарантирано вземане по чл. 25 от Закона се предвижда подаването на заявление – декларация по образец в тримесечен срок от датата на вписване на решението за откриване на производство по несъстоятелност. До влизането в сила на 22 декември 2017 г. на изменението на разпоредбата на чл. 4 право на гарантирани вземания от Фонда за гарантиране на вземанията на работниците и служителите са имали всички работници и служители, които са или са били в трудово правоотношение с работодателя по чл. 2 от Закона, но и които са отговаряли на следните критерии: Първо, трудовото им правоотношение не е прекратено към датата на вписване в Търговския регистър на решението по откриване на производство по несъстоятелност или трудовото им правоотношение е прекратено през последните три месеца преди датата на вписване в Търговския регистър на решението за откриване производство в несъстоятелност. Освен тези два критерия по отношение на работника или служителя е регламентиран и още един критерий, а той е по отношение на работодателя, а именно той да е осъществявал дейност най-малко 12 месеца преди началната дата на неплатежоспособността. С § 41, който сега предлагаме да гласувате, се цели да се гарантират вземанията на всички тези работници или служители, които до 22 декември 2017 г. не не са имали право на гарантирани вземания от Фонда за гарантиране на вземанията на работници и служители, а именно това са тези, чието трудово правоотношение е било прекратено в срок, по-дълъг от три месеца преди датата на вписване в Търговския регистър на решението за откриване производството по несъстоятелност. Това са всички тези случаи, които са били извън обхвата на приложното поле на Закона, действащ до 22 декември 2017 г. Целта е да се даде възможност на повече работници и служители да се възползват от правото на гарантирани вземания, затова и не се изисква да е налице второто условие на чл. чл. 4, ал. 2 от Закона, а именно работодателят да е осъществявал дейност най-малко 12 месеца преди началната дата на неплатежоспособността, съответно свръхзадлъжнялостта. За да бъде ограничен във времето назад обаче кръгът на лицата, които имат право да подадат заявление-декларация по образец в тримесечен срок от влизането в сила на този закон, тази норма ще се прилага за всички начислени, но неизплатени вземания след 31 януари 2015 г., а именно това е в рамките на тригодишния срок. Всички правоимащи лица, съгласно тази преходна разпоредба, ще имат право да получат гарантирани вземания при условията и до размера на чл. 22 на действащия закон. Предвижда се също така при посочените по-горе условия да се отпускат гарантирани вземания и на работници и служители, които са подали заявление в периода от 22 декември 2017 г. до влизането в сила на този закон. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Стоянова. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване новосъздадените параграфи 38, 39, 40 и 41, които Комисията подкрепя. Гласували

МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожо Председател, преди да Ви докладвам и да подложим на гласуване последния § 42, а именно влизането в сила на този Закон, се налага да направим връщане към няколко гласувани текста, защото са констатирани пропуски. Първото, което предлагам, е да се направи промяна в чл. 91, ал. 2, където думите „Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество“ следва да се заменят с „на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“. Моля, режим на гласуване

Същият е проблемът и в чл. 186, където е пропуснато заглавието. Моля да гласуваме заглавие на чл. 186 – „Контрол“.

Сега, госпожо Председател, стигнахме до последния параграф. Предложение на народния представител Менда Стоянова, подкрепено от Комисията. Комисията предлага да се създаде § 42: „§ 42.

И аз благодаря. Съобщения за парламентарен контрол на 2 февруари 2018 г., петък. Отговори на въпроси и питания: Първи ще бъде заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Той ще отговори на един въпрос от народните представители Кольо Милев, Николай Цонков, Славчо Велков и Таско Ерменков. Следват разисквания по питане от народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно стратегия за запазване и развитие на общинските болници. Отговори на въпроси и питания: - министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще отговори на два въпроса от народните представители Иван Валентинов Валентинов Иванов; и Кольо Милев и Георги Михайлов, и на едно питане от народните представители Георги Йорданов, Валентина Найденова, Илиян Тимчев, Весела Лечева, Валентин Ламбев и Милко Недялков;

Георги Гьоков; и Георги Михайлов, и на едно питане от народния представител Димитър Стоянов; - министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на един въпрос от народния представител Георги Гьоков;

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали: - министърът на икономиката Емил Караниколов – на два въпроса от народните представители Христо Проданов; и Димитър Данчев и Драгомир Стойнев; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на четири въпроса от народните представители представители Любомир Бонев; Станислав Владимиров; Кольо Милев и Таско Ерменков; и Николай Тишев; - министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на един въпрос от народния представител Искрен Веселинов; и на един въпрос с писмен отговор от народния представител Васил Цветков. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на: - един въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков; един въпрос от народните представители Филип Попов и Цветан Топчиев към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на културата Боил Банов. В заседанието за парламентарен контрол няма възможност да участва министърът на образованието и науката Красимир Вълчев поради ангажираност в предвидена среща – заседание, включена в Календара на събитията на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., одобрен с решение на Министерския съвет № 817 от 29 декември 2017 г. Утре – редовно пленарно заседание в 9,00 ч. Закривам заседанието.